postali amandmani narodnih poslanika Vesne Kovač i Slavice Saveljić na članove 1. i 7, sa ispravkom, mr Mlađana Dinkića na član 2, sa ispravkom i amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava na član 6. Predloga

narodi poslanici, dobio sam obaveštenje od službe narodne skupštine da je, usvajanjem određenih amandmana, nastupila situacija iz člana 165. Poslovnika Narodne skupštine, odnosno da je usled usvajanja tih amandmana nastala potreba da nadležni odbor podnese nove amandmane kojima se vrši usaglašavanje usvojenih amandmana sa tekstom Predloga zakonaRadi toga određujem pauzu u trajanju od 10 minuta, i molim da se odmah sastanu Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i podnesu potrebne amandmane, odnosno izveštaj.(Posle

Nastavljamo sa radom, poštovane kolege.Pre nego što nastavimo sa odlučivanjem potrebno je da utvrdimo kvorum.Ukoliko sistem za elektronsko odlučivanje ne bude radio kako treba zamoliću stručne službe da utvrde kvorum prebrojavanjem poslanika u

osnovu člana 165. Poslovnika Narodne skupštine Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava podneo je amandman na član 3.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Stavljam na glasanje ovaj

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju u celini.Molim

amandman.Stavljam na glasanje predlog Vlade sadržan u članu 15. Predloga zakona da ova zakon stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, odnosno ranije od Ustavom utvrđenog roka za koji po oceni Vlade postoje naročito opravdani razlozi.Molim

prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u načelu.Molim

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o porezu na dodatu vrednost, u celini.Molim

prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u načelu.Molim

amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

lica.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima iz 7. tačke dnevnog reda, a s obzirom da su svi amandmani podneti na Predlog zakona postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će shodno članu 160. stav 3. Poslovnika, o Predlogu zakona odlučivati samo u celini.Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona u celini, potrebno je da Narodna skupština odluči o ranijem stupanju na snagu ovog zakona.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi da ovaj zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Prelazimo na odlučivanje o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u celini.Molim

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu iz 8. tačke dnevnog reda, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će shodno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Pre toga stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu iz 9. tačke dnevnog reda, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će shodno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Pre toga stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima iz 10. tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u načelu.Molim

zajedno su podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić, Nebojša Zelenović i Zlatko Dragosavljević.Stavljam na glasanje ovaj

amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim

smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru u celini.Molim

je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, iz 11. tačke dnevnog reda, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju u